ne treba uvodno obrazložiti zakon. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu su klubovi. Klub SDP-a i kolega Peđa Grbin.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani gospodine zamjeniče. Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju prvenstveno se uređuju pitanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji, odnosno sve vode koje u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjene za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva, neovisno o njezinu porijeklu, odnosno neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe iz cisterni ili iz boca, kao i one vode koja se rabi u proizvodnji hrane. Također, ovim se zakonom utvrđuju i tijela za provedbu zakona, obveze onih koji se bave opskrbom vode za ljudsku potrošnju, monitoring i drugo, a sve u cilju zaštite ljudskog zdravlja i osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Imajući u vidu značaj vode za život i zdravlje ljudi, kao i značaj zdrave i nezagađene vode kao jednog od naših najvrjednijih resursa, Klub zastupnika SDP-a podržava donošenje predloženog zakona. U tom kontekstu posebno izdvajamo zakonsku odredbu kojom se jasno i nedvosmisleno štite vodocrpilišta i vodoopskrbni sustavi koji moraju biti zaštićeni od svakog slučajnog ili namjernog onečišćavanja i svih drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, ali i odredbu kojom se utvrđuje da se vodi ne smiju dodavati nikakve tvari osim onih koje zahtijevaju postupak obrade ili dezinfekcije. Također, zakonom se propisuje i da voda koja se koristi za ljudsku potrošnju mora ispunjavati zadane parametre u svakoj fazi dolaska do potrošača i to na mjestu potrošnje, na slavini cisterne, na mjestu punjenja u boce itd. Kako bi se takva zaštita provela ovim se zakonom propisuje donošenje pravilnika kojima su regulirani parametri za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te sanitarno-tehnički, higijenski i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti. Pravnim osobama koje se bave vodoopskrbom propisane su stroge mjere koje su dužne provoditi kako bi se osigurala deklarirana zaštita voda i zdravstvena ispravnost proizvoda koji na kraju dolazi do potrošača. Tako se propisuju obveze zaštite i održavanja vodoopskrbnih objekata, osiguranje da vodoopskrbni objekti udovoljavaju sanitarno-tehničkim i higijenskih uvjetima, dužni su uspostaviti HASAP sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode, osigurati redovno uzorkovanje vode itd. Ono što je u tim obvezama posebno naglašeno je propisivanje mjera koje navedene pravne osobe moraju poduzeti u slučaju odstupanja od propisanih parametara, kao i obveza da nadležnom tijelu, odnosno osobama ovlaštenim za provođenje službenih kontrola omoguće uzimanje potrebnih količina uzoraka vode u svrhu provođenja monitoringa. No bez obzira na obvezu osoba koje se bave vodoopskrbom osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, obveze Republike Hrvatske, županije i Grada Zagreba koji su u svrhu osiguranja takve ispravnosti dužni osigurati provedbu monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju. U tom monitoringu posebna je uloga namijenjena Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji će koordinirati provedbu monitoringa, koji će predlagati plan redovnog i revizijskog monitoringa i voditi bazu podataka o izvješćima itd. Također, a u cilju kvalitetnog obavještavanja onih kojima je voda namijenjena, dakle potrošača, predviđena je i obveza Ministarstva zdravlja da na adekvatan način objavljuje informacije o svim dozvoljenim odstupanjima, mjerama koje se poduzimaju i zdravstvenim rizicima vode za ljudsku potrošnju, uz dodatnu obvezu obavještavanja za nadležne zavode za javno zdravstvo. Ukratko, smatramo da se radi o kvalitetnom zakonu koji će zasigurno imati važnu ulogu u tome da se hrvatskim građanima osigura kvaliteta jednog od najvažnijih resursa kojih imamo, a to je voda. Hvala.

poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, malobrojni kolegice i kolege. Voda je preduvjet za život i zdravlje ljudi, ali naravno samo ako je ona zdravstveno ispravna. Ovim zakonom to i uređujemo i klub HNS-a će podržati Prijedlog zakona o vodi za ljudsku potrošnju, glasat ćemo za. Glavni cilj direktive s kojom uređujemo, usklađujemo naše zakonodavstvo i donosimo ovaj zakon je osigurati da isporučena voda bude odgovarajuće odgovarajuće kakvoće kako bi se spriječile bolesti, odnosno naravno zaštitilo ljudsko zdravlje od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku, namijenjene za našu potrošnju. Kao svojevrsno upozorenje da je potrebno mijenjati odnos prema vodi i aktivnije se uključiti u njezinu zaštitu UN je još davne 1992. proglasio 22. ožujka svjetskim danom voda, a kako prema podacima iz UN-a oko milijardu ljudi na zemlji nema stalan pristup ne zdravoj nego zdravstveno ispravnoj kako nas je danas više puta upozorila kolegica kolegica Sumrak vodi razdoblje od 2005. do 2015. godine proglašena je desetljećem vode pod geslom voda za život. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je opskrbljenost vodom za piće iz javnih vodoopskrbnih sustava na razini naše države oko 85%, a da oko 320000 stanovnika koristi vodu iz malih, nekontroliranih vodo opskrbnih sustava. Najmanji postotak opskrbljenosti ima Bjelovarsko-bilogorska županija oko 50%, a najveći Primorsko-goranska županija s gotovo 100% opskrbljenosti. Glavni ciljevi jedne od 12 direktiva za vodu EU s kojom usklađujemo naše zakonodavstvo su koristiti vodu tijekom života, tijekom cijelog našeg života bez opasnosti od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i osigurati da u vodi za piće nema mikro organizama, parazita i tvari opasnih za naše zdravstveno stanje. Nadam se da je to tako. Prema rezultatima laboratorijskih analiza prosječni broj uzoraka vode za piće koji ne zadovoljavaju sanitarne standarde iznosi oko 10% na razini Hrvatske, a među županijama postoje velike razlike u rezultatima kao i u broju godišnje pregledanih uzoraka. Najčešći uzrok kemijske neispravnosti odnosi se na fizikalna svojstva vode. Standardi vodoopskrbe stanovništva u Hrvatskoj još nisu u potpunosti uspostavljeni u slučaju nekih malih lokalnih vodovoda koji su izvan sustava javne vodoopskrbe i individualnih bunara ili zdenaca kako ih hoćete nazvati. Kako bi voda bila zdrava za piće mora ispunjavati određene zahtjeve vezane uz mikrobiologiju, kemiju, radio aktivnost, izgled i slično. Ovim prijedlogom zakona uređuje se tko, kako i kada utvrđuje kakvoću vode za ljudsku potrošnju. O rezultatima i mjerama koje se u vezi s tim poduzimaju Ministarstvo zdravlja na svojim Internet stranicama i drugim putem mora obavještavati, ima obavezu obavijestiti stanovnike naše zemlje, mora ih dakle informirati. Posebnu ulogu i zadaće prema ovom zakonskom prijedlogu ima Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji koordinira provedbu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za za ljudsku potrošnju, vodi bazu svih podataka o provedenim monitorinzima i zapravo u svakom trenutku osigurava dostupnost informacija o stanju vode za ljudsku potrošnju. Obavezu savjetovanja stanovništva i dodatnog obavještavanja javnosti imaju i nadležni Zavodi za javno zdravstvo, a posebno kada se radi o zdravstvenim rizicima s naglaskom na neke, na osjetljive na osjetljivi dio našeg stanovništva. Pri provedbi ovog zakona Ministarstvo zdravlja mora surađivati sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama koje o rješenjima iz ovog zakona, a posebno o mjerenjima i zdravstvenoj ispravnosti vode izvješćuju Europsku komisiju. Europska komisija nam je inače na našem putu u europsku obitelj, a prilikom otvaranja poglavlja Zaštita potrošača i zdravlja poručila kako je u tim područjima za razliku od nekih drugih potrebno uložiti velike napore u njihovom napretku i to je točno. Mnogo smo kao država proteklih godina napravili, mnoge zakone i pravilnike donijeli ali u zaštiti okoliša i potrošača imamo još dosta posla. Ovim zakonom činimo korak naprijed u osiguranju zdravstvene ispravnosti vode, a time i u poboljšanju našeg zdravlja, a i u poboljšanju našeg okoliša. Primjenom europskih standarda zaštite potrošača omogućujemo da hrvatski potrošači uživaju jednaka prava kao i europski potrošači a što u ovom slučaju znači bolje informiranje i veći stupanj sigurnosti u kvaliteti i zdravstvenosti i zdravstvenoj Iz činjenice da su svi oblici života i sve ljudske aktivnosti vezane uz vodu i njezinu ispravnost proizlazi i značaj dokumenata kojim se taj odnos uređuje, pa onda naravno i ovog zakona koji mi u klubu HNS-a smatramo izuzetno važnim za naše građane i za naše zdravlje. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa danas smo uistinu dosta toga čuli o vodi ali zasigurno voda za ljudsku potrošnju zavređuje posebno mjesto iako smo prije kratkog vremena obilježili Međunarodni dan voda 22. veljače što je rekla kolegica König čuli smo dosta informacija o vodi za ljudsku potrošnju, ali smo čuli i neke istinu velike nesrazmjere i nelogičnosti glede raspodjele ili dostupnosti te vode tako da evo onaj podatak da gotovo četvrtina svjetske populacije nema pristup zdravstveno ispravnoj ili nisu u mogućnosti koristiti takvu vodu. Isto i od onih omjera da sa najvećim zemljama sa najvećim standardom po 300 litara dnevno koriste po osobi do onih koji nemaju za mogućnost, mi smo isto u ovom donjem dijelu daleko od ovih visokih standarda. Naravno da voda mora zadovoljavati one parametre o kojima je govorio kolega Grbin, a mene su učili u vrijeme dok sam bio mali da voda mora biti bez boje, okusa i mirisa. I to je bio jedan način na koji su se evo u tim okolnostima davale upute. Danas su drugačija vremena i danas je to dakle mora biti kvalitetan zakonski okvir. I u tom dijelu moramo reći da je to pokriveno i to s ovim Zakonom o hrani iz 2007. pa i pravilnikom onim koji je dopunjavan i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz 2008. I u taj zakon su prenesene odredbe Direktive 83/98. Naravno, dolazi sad ovaj zakon koji će u svakom slučaju osnažiti i unaprijediti ovo prevažno područje i njime se uređuje dakle zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležno tijelo za provedbu zakona, obveze pravnih osoba koje obavljaju opskrbu vodom za ljudsku potrošnju u RH, načini postupanja, izvještavanje, monitoring i dakle druge službene kontrole. Koje su to vode koje dolaze u obzir na koje se primjenjuju odredbe ovog zakona? Dakle, to su sve vode bez obzira na njihovo podrijetlo u prirodnom izvornom stanju ili nakon obrade, ako se koriste kao vode za ljudsku potrošnju ili u poslovanju s hranom, predmetima koje dolaze u dodir koje dolaze u dodir s hranom i predmetima opće upotrebe koje nisu. Dakle, od primjene ovih odredbi o zakonskom prijedlogu izuzeta je voda namijenjena za medicinske svrhe, prirodna mineralna voda, prirodna izvorska voda ili stolna voda koje su uređene posebnim propisima osim u dijelu kad se kad se ti propisi pozivaju na odredbe ovog zakona. Dakle, sve je rečeno i koje su možda glavne karakteristike na koje je potrebito još skrenuti pozornost. Dakle, zakonskim se prijedlogom propisuje donošenje pravilnika kojima se reguliraju parametri za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te sanitarno tehnički, higijenski i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti. Isto tako utvrđuje se obveza pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne opskrbe s posebnim naglaskom na propisivanje mjera koje navedene pravne osobe moraju poduzeti u slučaju odstupanja od propisanih parametara. Posebno mjesto, dakle čuli smo već od prethodnika ima Zavod za javno zdravstvo, imalo je i dosada i u tom dijelu možda ne bi trebalo posebno govoriti. Ali naravno i obveza Ministarstva zdravlja da dakle izvještava u slučaju u slučaju kriznih situacija na svojim stranicama i putem sredstava priopćavanja i poglavito sa na neki način naglaskom na rizičnu populaciju. Dakle, sve je to ono kvalitetno i dobro koje će ovo prevažno područje na neki način ojačati i osnažiti i u tom smislu klub HDZ-a nema primjedbi i podržat će. Ali, dužan sam možda reći nekoliko riječi ovdje kad sam govorio o onim nelogičnostima raspodjele vode za ljudsku potrošnju u svijetu, ali i na neke naše karakteristike pa je možda potrebno skrenuti na ovom mjestu isto nekoliko riječi reći i o tome o čemu je kolegica König i govorila. Dakle, da 84, 85% je priključeno stanovništva na javnu vodoopskrbu dok je 5,5% stanovništva je dakle na lokalnu vodoopskrbu. I u tom dijelu vidimo isto tako one spomenute razlike da je županija Primorsko-goranska pokrivena gotovo 100% dok je Bjelovarska evo 48%. I sad u ovim okolnostima kada se evo izmjena proračuna prije nekoliko dana koji smo donijeli kada se sredstva smanjuju na poziciji Hrvatskih voda za 450 milijuna izražavamo bojazan da neće ova područja tako brzo i kvalitetno moći dobiti vodoopskrbu. To je onaj dio na koji smo dužni upozoriti. Isto tako dobro je reći da se iz zaliha podzemnih voda snabdijeva oko 90% vodoopskrbe u Hrvatskoj. Preostali izvori oko 10% pitke vode su akumulacije, površinske vode i slično. Obnovljene podzemne zalihe vode vežu se uz dva područja, dakle krško karbonatni vodonosnik i aluvijalno područje. inače ovim Nacionalnim projektom širenja mreže vodoopskrbe je predviđeno do 2015. da se oko 94% stanovništva priključi ali ovo mi ne daje na neki način nadu da bi se moglo u ovakvim okolnostima i sa ovakvom raspodjelom dogoditi. Drugo, što se tiče zdravstvene ispravnosti što se tiče zdravstvene ispravnosti vode iz vodoopskrbnih sustava isto tako imamo isto velike različitosti. da je raznoliko. Najmanji udio zdravstveno neispravnih uzoraka tim analizama je oko 0,5% u Virovitičko-podravskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, a najveći je 50 do 60% za Krapinsko-zagorsku. A najveći uzroci zdravstvene neispravnosti u Hrvatskoj su mikrobiološki pokazatelji, ukupan broj bakterija … /Govornik se ne razumije./… , a na nekim područjima kemijski, teški metali mangan, željezo, arsen i nitrati, amonijak itd. I u tom dijelu želim spomenuti dijelu želim spomenuti baš naša ruralna područja, seoska područja koja mnoga nisu pokrivena sa vodoopskrbom baš zbog ovih nitrata koja imaju vrlo štetne posljedice i to iziskuje potrebu dakle izgradnje vodoopskrbne mreže i dakle opskrbe kvalitetnom vodom. Daljnji problem koji moramo reći, možda ovdje je mjesto za to, i formiranja ovih uslužnih područja. Mi znamo da u Hrvatskoj ima oko 160 distributera, koliko ja znam, pitke pitke vode. Sad se s ovim predlaže formiranje tih uslužnih područja, to su na neki način ovi holdinzi, na neki način holdinzi. Ako je računati po uzoru na Zagrebački holding onda nam to ne daje pravo za optimizam, ne daje nam jer se bojimo ponovno u ruralnim područjima, se bojimo dok se sve ove namire itd. bez obzira na mogućnost i dostupnost i europskih fondova itd. bojim se da u tim okolnostima opet će ruralna područja biti zakinuta i neće biti pokrivena kvalitetno sa vodovodnom i naravno neće biti u mogućnosti konzumirati dodatne dovoljne količine kvalitetne vode. No, sve u svemu bez obzira na ove, ova moja upozorenja koja sam dužan reći a u cilju naravno ravnomjernog razvoja

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, naravno da će klub HDSSB-a podržati ovaj zakonski prijedlog o vodi za ljudsku potrošnju. Točno je i to da u Hrvatskoj dostupnost pitke vode nije podjednaka, točno je i to da će ovom nakaradnom podjelom Hrvatske u, statističkom podjelom, u dvije regije ostati i dalje zakinuti. Gospodine zamjeniče zamjeniče vi ste iz Požege, tamo je Tekija, izvršava dobro svoju distribuciju vode, ali ima krajeva i u vašoj županiji, a i u mojoj susjednoj Brodsko-posavskoj i onaj poznati podgorač koji se ponavlja po televiziji već sto puta, dakle i u Osječko-baranjskoj čak gdje zbog razno raznih okolnosti i dalje nije dostupna pitka voda svim građanima. Taj postotak koji seže od 100% u Primorsko-goranskoj županiji kako je rekla kolegica u svom govoru, pa do 48% u Bjelovarsko-bilogorskoj se kreće i u drugim županijama negdje do, između 50 i 80% kako gdje. No, nije, zapravo voda, voda je bogatstvo, pravo bogatstvo. I kažu da će, a već je, ali će je sve više i više dolaziti do izražaja potreba u svjetskim razmjerima za vodom, da će biti gotovo jednako skupa ili jednako plativa kao i nafta. Primjer jedan, prvi u, igrom slučaja poznajem pokojnog fra Grgu Vilića poznavao sam, koji je iza crkve u Potočanima kod Odžaka u Bosni imao izvor vode iz brda promjera 10, 15 centimetara. Uzeo je, analizu poslao na Kraljevski institut u London i čekao odgovor o kvaliteti vode. Nije dočekao odgovor, ali su ga posjetili šeici iz Kuvajta jer su oni prije njega doznali za analizu vode i došli, otkupili cjelokupni izvor i sve što se proizvode. Slučaj dva, tamo gdje ljetujem na otoku Viru nema vodovoda. Vir u srpnju i kolovozu ima 50 000 stanovnika prosječno. 11 000 vikendica po 4, 5 u vikendici to je 50 000. E sad, znate li gdje se opskrbljuju ljudi vodom, u trgovinama. A znate li što je na policama? Vitinka, ali ne ova vitinka iz Vitine u Hercegovini, nego Vitinka iz Republike Srpske, pa voda od francuskog Eviana i ne znam ni ja, da ne reklamiram sve i jasno do naših, u manjim količinama i naših proizvođača. Voda, pitka voda je hrvatsko bogatstvo koje je neiskorišteno. Bez obzira što danas raspravljamo o dostupnosti domaćih, naših domaćih ljudi, tu je naša velika šansa, Hrvatska velika šansa ako ima pameti, kao što su ovi šejici došli kod fra Grge Vilića otkupiti cijeli tok toga izvora. Ne pitaju pošto je, samo daj. E sad, kako kaže kolega Milinković, i prije mene ovi govornici, govorimo o maksimalno dopuštenim koncentracijama bilo kemijskim, bilo mikro-biološkim, kod nas u Slavoniji, s obzirom na poljoprivrednu proizvodnju i umjetna gnojiva itd. imamo povećanu koncentraciju, ne povećanu, nego ajde da kažem koncentraciju nitrita koji ide prema granično, ali još uvijek je voda uredna i pitka. slušamo vijesti o štrajku glađu u Gvantanamu ili bilo gdje drugdje, pa bilo je i kod nas takvih slučajeva, znamo da je jedna gospodin štrajkao zbog arbitražnog sporazuma ovdje pred Saborom dva mjeseca, sa Slovenijom, Kokić se preziva. Dakle, čovjek bez hrane može izdržati dva mjeseca i više, dva i po, tri, ali bez vode 10 dana, 11 najviše, do 12, bez bez pitke vode. Dakle, kada govorimo o tome da u svijetu postoji 25 onih, 25% ljudi kojima nije dostupna pitka voda, niti ona iz bunara, niti iz bilo kojeg drugog izvora onda to znači da je skoro 2 milijarde ljudi žedno, 2 milijarde ljudi. Zato govorim o Hrvatskoj kao 5 zemlji po rezervama pitke vode u Europi i u svijetu 8, zato to govorim, veliko bogatstvo. Jasno da ovaj prijedlog kojim se regulira kvaliteta vode, pa eto uz naše zamolbe i želje, i dostupnosti i vode dakle podjednako je dostupnosti i u Primorsko-goranskoj županiji kao i u Bjelovarsko-bilogorskoj napokon da nakon dvije tisuće godina kako je vodovod izumljen ili tri tisuće godina od Egipta ili ima Grčke gdje postoje još i danas akvadukti u Francuskoj koji rade, koji uvijek služe svojoj svrsi kod Avignona jel tako gospodine Stier? Dakle mi još uvijek u Hrvatskoj u dvije trećem mileniju ili tisućljeću nemamo dostupnost vode, zdrave, pitke svim našim stanovnicima a svega nas je 4 milijuna i 300 tisuća svakim danom sve manje ali valjda će se i to promijeniti već jedanput, mora doć do Katarze kad će počet drugačije Hrvatska disat. Evo i svjedoci smo ovih dana proteklih upravo u vrijeme kada se obilježava svjetski dan voda, 21. dan proljeća, dan proljeća, 22.ožujka da su Hrvatske zadesile poplave, da je bilo i onih, da je bilo i krajeva koji i imaju pitku vodu ali zbog poplava je došlo do promjene kvalitete vode, manje je kemijske, više mikrobiološke prirode pa je došlo do nemogućnosti i smanjenje dostupnosti pitke vode a i za takve slučajeve se moramo prirediti. U svakom slučaju evo ja sam možda ovako gledajući ovaj zakon i promatrajući i pijući vodu i u Bruxellesu i u Strasbourghu zamijetio da nema vode one iz vodovoda, javnog vodovoda kakvu imaju naši gradovi. Takve kvalitetne vode nema. Ona je ili preklorirana ili ne znam ni ja što ali što kaže Milinković naša voda bez boje, okusa i mirisa ako je kondicionirana i hladna poput ne baš gemišta ali tako ona je izvrsna i očuvajmo tu vodu jer to je naše bogatstvo, HDSSB prihvaća ovaj zakonski prijedlog.